Jednu kratku, malu - - Godišnje izvješće Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske za 2006. godinu – Predlagatelj Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske Upravni odbor Nacionalne zaklade dostavio je navedeno izvješće. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješće ste primili na sjednici. Vlada je dostavila svoje mišljenje.

Zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Nema je. Gubi pravo na riječ. Zaključujem raspravu. Pardon. Poštovana zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. za znanost, visoko školstvo i tehnologijski. A ima. Nije htio uzeti nikakvo uvodno izlaganje. Žao mi je što o ovoj temi nije nitko diskutirao. Pričamo o društvu znanja, pričamo o tome koliko je to nama bitno, koliko je to nama prioritetno i važno. Nacionalnu zakladu za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj je osnovao ovaj Sabor posebnim zakonom i meni je drago da nakon čini mi se tri godine ili četiri onog efektivnog postojanja zaklade, ona zaista i radi dobre programe, izvješće je stvarno dobro. No, međutim ono što mislim da mi sami sebi kao zastupnici u Hrvatskom saboru trebamo reći, a to je pročitati samo jednu rečenicu iz ovog sjajnog To je rečenica sa stranice 27. ovog izvješća koja kaže u 2006. godini zaklada nije imala prihode iz državnog proračuna, iako je zakonom definirano da se ovakva jedna zaklada koja financira prvenstveno izvrsnost, koja financira doktorske programe, koja financira kvalitetu, koja financira na neki način povratak ovih dobrih znanstvenika iz inozemstva nije našlo za shodno ove države i to voljom ove većine u Parlamentu da jednom kunom i jednom lipom financira samu zakladu. Ponavljam zaklada nije dobila niti jedne lipe iz državnog proračuna u 2006. godini. Toliko o tome koliko je većini u Parlamentu važno društvo znanja. Zahvaljujem.